Titlen på den anmeldte sag vil fremgå af www.folketingstidende.dk (jf. ovenfor). Indenrigs- og boligministeren har meddelt mig, at han ønsker i henhold til forretningsordenens § 19, stk. 4, at give Folketinget en skriftlig Regional- og landdistriktspolitisk redegørelse 2021. Redegørelsen vil fremgå af www.folketingstidende.dk. Redegørelsen vil komme til forhandling tirsdag den 9. november 2021. --- Det første punkt på dagsordenen er: 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr.

Forhandlingen er åbnet, og den første ordfører kommer fra Socialdemokratiet. Det er hr. Alexander Grandt. (S): Tak for ordet, formand. Dette lovforslag har grundlæggende til formål at revidere fødevareloven, bl.a. med baggrund i »Fødevareforlig 4« af den 24. oktober 2018, som blev indgået af et enigt Folketing. Lovforslaget indebærer tre ændringer af fødevareloven: For det første skal lovforslaget modernisere fødevarelovens hjemmel til indhentning og behandling og samkøring af oplysninger fra myndigheder og virksomheder og organisationer. Denne ændring har til formål at sikre bedst muligt grundlag for datadreven fødevarekontrol. For det andet skal lovforslaget præcisere bestemmelsen om offentliggørelse, så der bliver hjemmel til at fastsætte krav om, at fødevarevirksomheder skal offentliggøre kontrolrapporter ved bl.a. markedsføring på sociale platforme og andre elektroniske medier. Lovforslaget indebærer også en ændring af smileyordningen, så der fremover kun vil være tre smileysymboler frem for de fire, der er i dag. For det tredje ajourføres fødevarelovens gebyrbestemmelser ved at overføre de gældende gebyrtakster fra tekstanmærkningen på finansloven. I Socialdemokratiet mener vi, at det giver god mening at målrette fødevarekontrollen mod de virksomheder, der har problemer, og tilgodese dem, der kan og vil overholde reglerne. Det kan vi bl.a. sikre med dette lovforslag, der vil give bedre mulighed for datadreven fødevarekontrol og på den måde udnytte potentialerne i digitalisering og teknologi. Det vil sikre en mere effektiv kontrol til gavn for både fødevarevirksomhederne og forbrugerne. Vi mener også, at det skal være lettere for forbrugerne at finde fødevarevirksomhedernes kontrolrapporter på diverse elektroniske platforme, hvor virksomhederne markedsfører sig. Det er kun fornuftigt i en tid, hvor mange forbrugere anvender sociale medier til Facebook og andre digitale platforme som Just Eat til at finde og bestille deres mad; en tendens, vi ser er vokset særligt her under corona. Derfor kan Socialdemokratiet tilslutte sig forslaget. Tak for Tak til den socialdemokratiske ordfører. Der er ikke ønsker om korte bemærkninger til ordføreren, så den næste ordfører er fru Anni Matthiesen fra Venstre. Kl. 10:03 (Ordfører) Anni Matthiesen (V): Tak for det, formand. Dette lovforslag, som vi behandler her i Folketingssalen i dag, har til formål at modernisere fødevarelovens bestemmelser i kontroløjemed. Det skal blive lettere at behandle, men også samkøre oplysninger fra myndigheder, virksomheder og organisationer. Dermed fokuserer vi nu kontrollen på de virksomheder, der har vanskeligt ved at overholde reglerne, og så gør vi livet nemmere for de fødevarevirksomheder, hvor der ikke er problemer. I Venstre støtter vi, at fødevarevirksomheder, som overholder reglerne, ikke udsættes for unødigt bureaukrati og unødig kontrol, og modsat, at vi fokuserer kontrollen de steder, hvor der er brodne kar.

Alt i alt kan man sige, at vi gør det lettere og mere funktionelt at kontrollere fremadrettet, og det er klart, at det er noget, som vi i Venstre bakker rigtig meget op om, og derfor støtter vi også dette lovforslag. Samtidig skulle jeg hilse fra De Konservative og sige, at de også bakker op om lovforslaget. Tak til Venstres ordfører. Det er noteret, at Konservative Folkeparti har givet deres mening til kende via en ordfører fra et andet parti. Næste parti står klar, og det er Dansk Folkepartis ordfører. Velkommen til fru Lise Bech. Det her lovforslag udspringer jo af nogle initiativer, vi har aftalt i »Fødevareforlig 4« i oktober 2018. Lovforslagets tre ændringer til fødevareloven har til hensigt at målrette fødevarekontrollen mod de virksomheder, der overtræder lovgivningen, og tilgodese de virksomheder, der kan og vil overholde reglerne, så de får færre kontroller og mere vejledning. På baggrund af den moderniserede datadrevne kontrol med at indhente, behandle og samkøre oplysninger er det muligt at målrette kontrollen. Det bliver nemmere at finde de brodne kar i branchen til gavn for fødevaresikkerheden og dermed forbrugerne, og det er muligt at styrke indsatsen mod fødevaresvindel. Desuden foreslås en præcisering af bestemmelsen om offentliggørelse af kontrollens resultater, hvilket betyder, at virksomheder, der markedsfører fødevarer online, fremover skal linke til findsmiley.dk. Den tredje ændring er en overførsel af de gældende gebyrsatser fra finansloven til fødevareloven, for så vidt angår faste takster for finansiering af kontrolkampagner, styrket kontrol med kosttilskud og fødevarerejseholdet. Gebyrer er ikke noget, vi jubler over i Dansk Folkeparti, men bl.a. den styrkede kontrol med kosttilskud var noget, vi vurderede fortsat var vigtig, da vi lavede »Fødevareforlig 4«, så derfor accepterer vi, at der er et gebyr. Jeg er glad for at konstatere, at Fødevareministeriet på baggrund af høringssvarene, der i øvrigt er overvejende positive, har foretaget justeringer af lovforslaget. Der er sket præciseringer i lovforslagets almindelige bemærkninger, bl.a. vedrørende de generelle principper for databeskyttelse i databeskyttelsesforordningen. Desuden bemærkes det, at Fødevarestyrelsen snarest vil indkalde de berørte organisationer til møde om udvikling af den datadrevne kontrol. Det er selvsagt vigtigt, at der er et tæt, positivt samarbejde mellem Fødevarestyrelsen og de berørte organisationer. Så uden egentlig at sige ret meget mere kan jeg bare sige, at Dansk Folkeparti støtter lovforslaget. Tak for ordet. Jeg er her som vikar for min kollega Carl Valentin, som desværre er blevet syg, men jeg skal forsøge efter bedste evne at få læst den her ordførertale op. Som det jo rigtigt nok er nævnt, er det en udløber af »Fødevareforlig 4«, som vi i SF og et bredt flertal i Folketinget har været med til at vedtage, og derfor er vi også glade for lovforslaget. mere målrettet og smartere fødevarekontrol er en god ting, og på den måde sikrer vi jo, at vi kan skrue bissen på over for dem, der gang efter gang har problemer, når fødevarekontrollen er på besøg, samtidig med at vi kan lade alle de gode og lovlydige virksomheder være lidt mere i fred. Det er en smart manøvre, og det støtter SF varmt op om. Men det kræver jo også, at vi udnytter det potentiale, som digital dataindsamling og andre digitale virkemidler giver os. Derfor opdaterer vi jo lovgivningen nu, så vi har en større digital redskabskasse. Vi opdaterer smileyordningen, så den passer bedre til en virkelighed, hvor fødevarekontrollen er mere individuel og målrettet, det er jo en logisk konsekvens af en smart fødevarekontrol. Jeg vil også gerne fremhæve skærpelsen af reglerne for digital markedsføring. For det, vi jo gør nu, er, at vi simpelt hen kræver af virksomhederne, som det også er nævnt tidligere, at hvis de vil være til stede på sociale medier, skal deres kontrolrapport også være det. Det er en sejr for forbrugerne. På den måde kan en virksomhed ikke føre sig frem på Facebook eller Instagram og skrive, at de f.eks. har et køkken i topklasse, samtidig med at de gemmer deres sure smileys langt væk bagtil. alt er det et rigtig glimrende lovforslag, som bringer fødevarekontrol ind i en mere digital tidsalder, og det bakker SF varmt op om. Og så skulle jeg hilse fra både Radikale Venstre og Enhedslisten og sige, at de også støtter lovforslaget. Tak til SF's ordfører. Jeg har noteret, at Radikale Venstre og Enhedslisten via Socialistisk Folkepartis ordfører har tilkendegivet deres stillingtagen til lovforslaget her, og jeg konstaterer, at de tre øvrige partier, som er repræsenteret i Folketinget, slet ikke er til stede. Det skal jo ikke ligge de partier til last, som er til stede – tak for det – og det er dog partier, der repræsenterer rigtig mange mandater. Men jeg kan ikke undlade at bemærke, at jeg synes, det er ret kritisabelt, at der sådan set kun er fire af Folketingets partier til stede ved en førstebehandling af et lovforslag. Jeg anerkender, at det er udmøntningen af en aftale osv., men jeg kan se, at medlemmerne, der er til stede, nikker og viser enighed med mig – tak for det. Det vil jeg lige gå videre med, for jeg synes ikke, det er acceptabelt. Ministeren er her naturligvis, og ministeren er formentlig også enig med mig i, at det er trist, at der ikke er flere partier til stede ved førstebehandlingen af et vigtigt lovforslag, men ikke desto mindre velkommen til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri. Kl. 10:10 Ministeren vi ønsker jo altid størst mulig deltagelse ved vores folketingsdebatter, men en gang imellem kan man jo have forberedt sit lovarbejde så godt, at der ikke er så meget at indvende, og det er jo så en stor tak til vores dygtige embedsfolk, der sidder herovre i embedsmandslogen. Tak til ordførerne for de indlæg, der har været i debatten. Tak for en god og konstruktiv debat om lovforslaget, og selvfølgelig først og fremmest tak for et godt forlig, som jo viser, at der er enighed i Folketinget på det her felt. Forslaget er et led i implementeringen af »Fødevareforlig 4«, der består af tre elementer. De to første elementer er ændringer af fødevareloven, som er nødvendige for at kunne udvikle den datadrevne fødevarekontrol og modernisere smileyordningen. Ændringerne er en del af den løbende udvikling De to første elementer er ændringer af fødevareloven, som er nødvendige for at kunne udvikle den datadrevne fødevarekontrol og fiskeri (Rasmus Prehn): Ændringerne er en del af den løbende udvikling af fødevarekontrollen, så der fastholdes et højt niveau af fødevaresikkerhed. Udviklingen af ny teknologi og digitaliseringen af brug af data giver således mulighed for både virksomheder og myndigheder. Det potentiale skal vi udnytte i en fremtidig datadreven fødevareregulering og fødevarekontrol, så kontrollen bliver målrettet yderligere. På den baggrund er det nødvendigt at modernisere fødevarelovens bestemmelser om indhentning og samkøring af oplysninger. Bestemmelsen om samkøring giver mulighed for at indhente oplysninger hos andre offentlige myndigheder, der er nødvendige for at kontrollere, at fødevarelovgivningen overholdes. Bestemmelsen i forslaget omfatter kun indhentning af oplysninger til brug for prioritering og planlægning af fødevarekontrollen. Det tredje og sidste element er en rent lovteknisk justering, der flytter gebyrsatser til fødevarelovens gebyrbestemmelser. Gebyrsatserne har imidlertid været fastlagt i en tekstanmærkning til finansloven. Som nævnt har de to substantielle dele af lovforslaget baggrund i det brede fødevareforlig, som blev indgået i oktober 2018. Lovforslaget afspejler den brede enighed, der er her i Folketinget til, at vi hele tiden udvikler fødevarekontrollen, så der fastholdes et højt niveau af fødevaresikkerhed til gavn for både erhvervet og forbrugeren. Med disse ord vil jeg se frem til udvalgsbehandlingen af lovforslaget og endnu en gang takke for debatten og for den brede opbakning til det her lovforslag. Tak til ministeren. Der er ikke ønske om korte bemærkninger til lovforslaget, men som jeg forstår det, er der ønske om en anden runde. Og det er hr. Jens Rohde, der som ordfører for Kristendemokraterne får ordet i en anden runde. Velkommen. (KD): Tak. Jeg skal beklage, at jeg ikke nåede herned, i forhold til hvornår jeg skulle holde ordførertale, men der er jeg bare nødt til at sige, samtlige partier sender hilsner, så har vi jo ikke nogen chance for at time det – og især ikke de små partier, der sådan set i forvejen er rigelig pressede, i forhold til at vi skal være mange steder på en gang. er jeg nødt til at sige med den skideballe, der kom fra formanden, og så vil jeg samtidig lige have lov til – uanset om jeg får lov til det eller ej – at sige, at det jo er en interessant planlægning, man laver i dette høje Ting: at man har to sager på i dag, på en fredag, når vi i går sluttede sådan relativt tidligt på eftermiddagen. Det synes jeg jo godt at Præsidiet kan tænke lidt over. Når det er sagt, støtter vi naturligvis lovforslaget. Vi synes, det er en rigtig god idé, at man laver målrettet kontrol, og jeg ville ønske, at det var noget, man sådan tog med ind i andre dele af regeringen og andre dele af myndighedernes kontrolapparat. Og jeg vil håbe, at ministeren vil tage en hilsen med til justitsministeren og spørge, om det ikke var på tide, at man i forhold til logningsdirektivet indførte samme praksis, som man gør nu her i Fødevareministeriet. Med disse ord støtter vi forslaget. Tak. Kl. i en anden sammenhæng, men beskederne er modtaget. Da der ikke er flere, der har bedt om ordet, er førstebehandlingen af dette lovforslag sluttet. Derfor foreslår jeg jo, at lovforslaget henvises til Miljø- og Fødevareudvalget. Og hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg dette som vedtaget. Det er vedtaget.

fra 2021 og frem, og som også har baggrund i fødevareforlig 4. Det handler om at ændre de gældende påbudsbestemmelser, så Fødevarestyrelsen får mulighed for både at gribe ind, når en kvægbesætning udgør en særlig smitterisiko i forhold til Salmonella Dublin, og at flere kvægejendomme kan blive påbudt veterinærfaglig rådgivning, end det er tilfældet i dag. Den anden del af lovændringen handler om frivillige sundhedsrådgivningsaftaler for besætninger med andre dyrearter end svin og kvæg, formålet i den del er at præcisere, at ministeren kan fastsætte regler om indgåelse af frivillige sundhedsrådgivningsaftaler – det var et langt ord – for besætninger med andre dyrearter end svin og kvæg. Det blev ikke videreført, da man i forbindelse med revision af lov om dyrlæger i 2010 flyttede bestemmelsen til lov om hold af dyr, og det er så det, man retter op på nu. I Socialdemokratiet mener vi, at det er vigtigt, at vi højner sundheden for dyr, og at vi fastholder vores høje fødevarekontrol i Danmark. Det er helt afgørende for, at forbrugerne trygt kan købe fødevarer og have tillid til, at fødevaresikkerheden er i top. Det kræver et stærkt vedvarende fokus, og derfor er det godt, at vi med det her lovforslag styrker indsatsen for at bekæmpe Salmonella Dublin. Derfor kan Socialdemokratiet selvfølgelig også støtte det her lovforslag. Tak til ordføreren. Der er ikke ønske om korte bemærkninger til ordføreren. Den næste ordfører kommer fra Venstre, og det er fru Anni Matthiesen. Velkommen. Tak for det, formand. Lovforslag L 41 er også en del af fødevareforlig 4 og omhandler bekæmpelse af en særlig salmonella kaldet det er i forhold til smitterisikoen fra denne salmonella og de frivillige sundhedsrådgivningsaftaler, at vi behandler det nu. Initiativerne har til formål at hjælpe med udryddelsen af Salmonella Dublin i kvægerhvervet, af Salmonella Dublin i kvægerhvervet, som siden 2002 er sket i samarbejde mellem myndighederne og fødevareerhvervet. Lovforslagets første initiativ er et påbud om veterinærfaglig rådgivning på ejendomme med kvæg, når der er behov for bekæmpelse af Salmonella Dublin. Det andet initiativ præciserer hjemmelen for fastsættelse af regler for indgåelse af frivillige sundhedsrådgivningsaftaler for besætninger med andre dyrearter end svin og kvæg. Venstre kan også støtte dette lovforslag, og igen vil jeg gerne hilse fra Det Konservative Folkeparti og sige, at de også støtter lovforslaget. Tak til Venstres ordfører. Det er noteret, at der var en hilsen fra Det Konservative Folkeparti. Den næste ordfører kommer fra Dansk Folkeparti, og det er fru Lise Bech. Velkommen. Kl. Som det er blevet sagt, er det her lovforslag ligesom det forrige, L 40, en del af fødevareforlig 4. I januar 2021 godkendte forligskredsen en ny handlingsplan, da den tidligere indsats ikke havde givet det ønskede resultat. Derfor strammes grebet nu, så flere kvægejendomme end i dag kan blive påbudt veterinærfaglig rådgivning. Lovforslaget her skal skabe hjemmel til at fastsætte regler om, hvornår kvægejendomme kan påbydes veterinærfaglig rådgivning. Desuden skal lovforslaget skabe hjemmel til fastsættelse af regler om frivillige sundhedsrådgivningsaftaler for andre dyrebesætninger end svin og kvæg. Jeg tror aldrig, at jeg har set så få høringssvar til en lovændring og høringssvar, der er så positive og enige i ændringerne, at de ligefrem siger tak. Det er jeg rigtig glad for, og Dansk Folkeparti kan selvfølgelig støtte det her lovforslag. Tak til Dansk Folkepartis ordfører. Den næste ordfører kommer fra Socialistisk Folkeparti, og det er fru Anne Valentina Berthelsen. Velkommen. Kl. Som det er blevet sagt, er det her et lovforslag, der handler om Salmonella Dublin, som er en meget alvorlig sygdom. Symptomerne er bl.a. hos de dyr, der får det, blødninger i tarmen, infektioner i blodbanerne – og 75 pct. af dem, der bliver smittet med Salmonella Dublin, ender på hospitalet. Dødeligheden er skræmmende høj og langt højere end ved en normal salmonellainfektion. Hos de køer, der bliver ramt, er den skyld i sygdomssymptomer, som er meget, meget slemme. Det er både aborter og høj dødelighed. Det er med andre ord en sygdom, som vi skal tage virkelig alvorligt, derfor er vi i SF glade for, at man med det her lovforslag opskalerer indsatsen mod Salmonella Dublin, for når sygdom, der springer mellem dyr og mennesker, får frit spil, kan det gå gruelig galt. Det er blevet skræmmende klart under de sidste 2 års coronaepidemi. Heldigvis ved vi jo meget bedre, når det gælder Salmonella Dublin, hvad der skal til for at forhindre, at der opstår

Det mål satte vi med den handlingsplan, der blev vedtaget sidste år. Desværre er processen gået lidt langsomt siden, og derfor er vi i SF utrolig glade for, at værktøjskassen nu bliver udvidet og indsatsen bliver skruet i vejret. Vi kan heller ikke afvise, at vi på et tidspunkt kan blive nødt til at tage endnu skrappere midler i brug, hvis den indsats, vi nu vedtager, viser sig at være utilstrækkelig. Derfor vil vi ligesom ministeriet holde et meget vågent øje med udviklingen, så vi sikrer os, at man når målet om, at Danmark skal være Salmonella Dublin-fri om 4 år, både for folkesundhedens og dyrenes skyld. Med de ord bakker jeg på vegne af SF op om lovforslaget, og jeg skulle hilse fra både Radikale Venstre og Enhedslisten og sige, at de også bakker op. Tak til SF's ordfører. Det er også noteret, at der er en hilsen fra både Radikale Venstre og Enhedslisten. Der er ingen korte bemærkninger til ordføreren. Den næste ordfører er fra Kristendemokraterne. Velkommen til hr. Jens Rohde. Det er jo ejendommeligt, at man skal udsættes for et karaktermord fra formanden, når man fremfører en kritik, som formanden i øvrigt selv

må i hvert fald forholde sig substantielt til den kritik, der kommer, i stedet for at tale om folketingsmedlemmers åndelige habitus. Det hører ingen steder hjemme. Men når det er sagt, vil jeg gerne med et stort smil sende vores støtte til ministerens forslag, som er endnu et i rækken her i dag af gode forslag, jo er helt logiske. Man kan sige, at den eneste kritik, man burde fremføre, er, at det her i virkeligheden burde have været noget, man havde gjort for længe siden. Så mange tak for det. KD støtter Der er ikke korte bemærkninger til ordføreren, og da der ikke er flere ordførere, der har bedt om ordet, kan jeg give ordet til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri. Prehn): Igen mange tak til ordførerne for jeres indlæg og for en god og konstruktiv debat og bred opbakning til det her forslag. Jeg kan heller ikke lade være med som minister at være glad over den meget brede opbakning, der er til forslaget her, og at vi har kunnet lave så godt et forlig. Som fru Lise Bech fra Dansk Folkeparti var inde på, er det meget begrænset, hvad der er af høringssvar, og dem, der er, er positive, og det gør jo også igen, at vi må glæde os over dygtige embedsfolk, som virkelig har lavet et flot stykke arbejde, også i en presset tid, og det er rart, at vi kan samarbejde i Folketinget. Det er det samarbejdende folkestyre, når det er bedst, når vi kan finde sammen om at lave gode ting som det her. Lovforslaget indeholder to ændringer i lov om hold af dyr. Den første ændring giver Fødevarestyrelsen mulighed for både at gribe tidligere ind, når en kvægbesætning udgør en særlig smitterisiko i forhold til Salmonella Dublin, og det bliver også muligt at gribe ind i andre tilfælde, end der er mulighed for i dag. Den anden ændring genetablerer en tydelig lovhjemmel til, at ministeren kan fastsætte regler om indgåelse af frivillige sundhedsrådgivningsaftaler for besætninger med andre dyrearter end svin og kvæg. Formålet med den del af lovforslaget, som vedrører Salmonella Dublin, er, at flere kvægejendomme kan blive påbudt veterinærfaglig rådgivning, end tilfældet er i dag, altså et skridt i den rigtige retning. Lovforslaget bemyndiger ministeren til at definere, hvornår ejendomme med kvæg udgør en særlig risiko for smitte med Salmonella Dublin. Det giver jo mulighed for at tilpasse definitionen, i takt med at vi får ny viden om Salmonella Dublin. Jeg vil også knytte et par ord til den del af lovforslaget, der handler om frivillige sundhedsrådgivningsaftaler. Hjemmelen til at fastsætte regler om indgåelse af sundhedsrådgivningsaftaler for husdyrbesætninger blev ved lovrevision i 2010 overført fra lov om dyrlæger til lov om hold af dyr. Det fremgår tydeligt af forarbejderne til ændringsloven, at det var hensigten at videreføre den eksisterende hjemmel i forhold til fastsættelse af regler om både obligatoriske og frivillige sundhedsrådgivningsaftaler. Når vi nærlæser selve lovbestemmelsen, kan vi imidlertid se, at den er blevet udformet for snævert i forhold til hensigten, og så må der jo handling til, og der har vi vakse medarbejdere, som løser opgaven. Jeg foreslår derfor med dette lovforslag, at vi genetablerer en tydelig lovhjemmel. Hjemmelen vil ikke være begrænset til specifikke dyrearter, men det er indtil videre hensigten, at den skal sikre, at der er en klar hjemmel fra bekendtgørelsen om sundhedsrådgivningsaftaler for henholdsvis fåre- og gedebesætninger samt akvakulturanlæg. her er ikke et omfattende lovforslag, men de foreslåede ændringer er vigtige i arbejdet med at højne sundheden for mennesker og for dyr. Vi kan skabe store forandringer ved at tage små, men rigtige skridt i forhold til bekæmpelse af Salmonella Dublin. Med disse ord vil jeg se frem til udvalgets behandling af lovforslaget og sige tak for opbakningen og for en god og konstruktiv debat.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 Tak